i zastupnici. Ovim se zakonom potvrđuje sporazum između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 595 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta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 Njihova ste izvješća primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra unutarnjih poslova, gospodin Evelin Tonković. Izvolite. Hvala potpredsjednice Sabora. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Ovim se zakonom potvrđuje sporazum između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenih u cestovnom prometu kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Sporazum je sklopljen u Matrahaziju u Mađarskoj 11. listopada 2012. godine, a njime se uspostavlja međunarodno-pravni okvir za ostvarivanje suradnji država članica s Salzburgškog foruma na području cestovnog prometa u skladu sa nacionalnim propisima i međunarodnim obvezama. Suradnja ugovornih stranka u prekograničnom postupanju odnosi se na prekršaje počinjene u cestovnom prometu kako su navedeni u članku 2. Direktive 2011/82 EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2011. godine, a to su: prekoračenje ograničenja brzine, vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa, prolazak kroz crveno svjetlo, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem droga, vožnja bez zaštitne kacige, vožnja kolničkom trakom u kojoj je zabranjena vožnja i nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji. I prekršajima vezanim uz nesuradnju osoba za koje se sumnja da su počinile prekršaj u cestovnom prometu sa nadležnim tijelima počinjenja prekršaja. Sporazum ujedno predstavlja i elemenat daljnjih promicanja i produbljivanja međusobnih odnosa i suradnje među državama potpisnicima. S obzirom na prirodu postupaka potvrđivanja međunarodnih ugovora, te polazeći od zajedničke želje za produbljivanjem suradnje između država članica Salzburškog foruma na području cestovnog prometa, cijeni se da postoji interes RH za što skorim okončanjem svih potrebnih postupaka za stupanjem sporazuma na snagu. I stoga se predlaže ovaj prijedlog zakona raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku objedinjavajući pri tome prvo i drugo čitanje. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Zvonko Milas. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pa definitivno da su da su prometni prekršaji počinjeni temeljem ljudske pogreške, nepridržavanje prometnih propisa, pravila signalizacije sigurno veliki problem za sigurnost u cestovnom prometu i sigurno da je ovaj sporazum daljnji korak u suradnji između država koji će na neki način pokušati neutralizirati sve one posljedice koje dolaze kroz kroz činjenje prekršaja, nepridržavanja prometnih pravila. Naime Europska komisija je izvijestila da je broj poginulih u cestovnom prometu u EU u 2012.godini pao za 9%. No i dalje na cestama Europe svakodnevno pogiba 75 osoba dok na svaku poginulu osobu dolazi još 10 teško ozlijeđenih. U RH bilježi se pozitivan trend smanjenja broja poginulih osoba u 2012.ili točnije 388 života je izguljeno u prometu što je otprilike razina stradavanja šezdesetih godina prošlog stoljeća, dakle u vrijeme kada je promet bio puno slabiji, puno manje vozila, puno manji intenzitet. Ovaj sporazum o omogućavanju prekograničnog postupanja usmjeren je upravo na uređivanje pitanja u području jačanja sigurnosti prometa, a s ciljam smanjenja broja nesreća, pogotovo onih sa najtežim dakle smrtnim posljedicama, teškim povredama ili materijalnom štetom, kako bi zadržali odnosno nastavili ovaj pozitivni trend smanjenja broja žrtava kao posljedica svega onoga što se događa nepridržavanjem prometnih pravila i svega onoga što nam nalažu prometni propisi. Uspostavljanje zakonskih propisa koji sadržavaju sankcije odnosno kazne moramo više nego ikada raditi kroz različite kampanje na promjeni svijesti vozača, potrebi pridržavanja prometnih pravila i preventivnom informiranju o posljedicama ne pridržavanja istih. U tom proširenom kontekstu treba promatrati ovaj Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu. Prekogranična suradnja je sastavni dio regionalne politike EU i njezin cilj je unaprijediti ekonomske i socijalne kohezije, smanjiti negativan utjecaj granica i razlika u stupnju razvoja različitih regija na području Europe, te obuhvaćaju suradnji na izradi i provedbi zajedničkih projekata dvaju ili više prekograničnih partnera s regionalne razine. Duljina granice RH definitivno uvjetuje da prekogranična suradnja kroz različite europske programe mora i zauzima značajnu ulogu. Države potpisnice ovog sporazuma dakle Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Austrija su uz Češku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju članice i Salzburškog foruma neformalne skupine koja razmatra pitanja od njihovog zajedničkog interesa u području unutarnjih poslova. Hrvatska je punopravnom članicom postala sredinom 2012., a promatrač je od 2006.godine. sporazum koji danas potvrđujemo potpisan je 11.listopada 2012.i njime su uređena pitanja o suradnji na području cestovnog prometa i prekršajima počinjenim prema Direktivi 82/2011 EU parlamenta i Vijeća od 25.listopada 2011.godine. Kako je zamjenik rekao prema toj direktivi vezani su sljedeći prekršaji i ograničenje brzine vozila, prelazak na znak crvenog svjetla, sigurnosna oprema, pojas za vozače, vožnja u alkoholiziranom stanju, uporaba mobitela tijekom vožnje, vožnja pod utjecajem droga, u zabranjenom smjeru. Ova direktiva je već integrirana u hrvatski zakonodavni sustav kroz posljednje izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama sredinom prošle godine. Građanima su se tim izmjenama i dopunama zakona omogućila jednostavnija rješenja temeljem zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, ukinuta je knjižica vozila kao obvezni dokument, a te su informacije pridodane prometnoj dozvoli. Nadalje, građanima zemlja EU omogućeno je da njihova vozačka dozvola bude zamjena za hrvatsku vozačku bez polaganja itd. A o potrebi suradnje, možda samo dva mala primjera gdje možemo reći da su da su Hrvati odmah iza Rumunja upravo oni kojima je prošle godine … najveći broj kazni i to zbog prekršaja na slovenskim cestama ili u tom kontekstu može reći da je prema podacima iz 2007.najveći broj prometnih nesreća na hrvatskim cestama izazvali su državljani Slovenije i to upravo tijekom putovanja na more. Dakle suradnja mora postojati. Ali evo da se vratimo na temu, suradnja u prekograničnom postupanju u cestovnom prometu prema sporazumu uključuje prekogranična istraživanja počinjenih prekršaja ali i prekogranično izvršenje odluka kojima se propisuje novčana kazna za prekršaje počinjene u prometu odnosno razmjenu informacija o prometnim prekršajima. Države izvršenja odluke imaju pravo i odbiti izvršenje u određenim okolnostima npr. kada su podaci u odluci nepotpuni, kada je prema nacionalnom zakonodavstvu države izvršenja istekao rok za izvršenje odluke ili kada propisana novčana kazna prelazi iznos od 50 eura odnosno odgovarajući iznos u drugoj valuti. Država donošenja odluke dostavlja odluku i dodatne podatke ukoliko postoje državi izvršenja odluke na zahtjev. U cilju daljnjeg jačanja sigurnosti na cestama određenoj regiji, odnosno na području država članica EU potrebno je razmotriti mogućnost usklađivanja prometnih propisa koja bi vrijedila za sve države članice EU. Jednako tako bilo bi dobro osigurati jedinstveno postupanje prema počiniteljima prometnih prekršaja bez obzira na državu članicu u kojoj je vozilo registrirano i naravno raditi i dalje na jačanju i razvoju učinkovite razmjene informacija. Nova prometna pravila uključujući i ovaj Sporazum omogućavaju učinkovitije kažnjavanje vozača koji prekršaj počine izvan granica svoje države i olakšavaju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima a sve s konačnim ciljem smanjenja broja prometnih prekršaja, dakle najtežih posljedica po ljudske živote što je svakako za pozdraviti. U skladu sa tim klub HDZ-a podržat će ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Milas, govorili ste o sigurnosti u prometu. Ja ću malo proširiti ovu temu kad govorimo o sigurnosti o prometu što mislim da je trenutak da se to pitanje aktualizira, a to je pitanje zatvaranja autocesta. Dakle, u Hrvatskoj imamo situaciju da se autocesta zatvara kod jače bure i da se zapravo prekida taj krvotok prometni prema Dalmaciji i iz Dalmacije prema kontinentalnoj Hrvatskoj, dakle prema Lici. Ali zašto se to događa? Zbog jakih udara bure se može zatvoriti za vozila koja su, sasvim sigurno koja su velika, koja imaju velike tende. To su kamioni, autobusi itd. koji doista taj udar bure može i prevrnuti i baciti sa strane ceste itd. Dakle, tu je opravdano. Međutim, potpuno je neopravdano zaustavljati, blokirati promet osobnim vozilima. Štoviše i da bude stvar još gora zatvaranjem prometnica najčešće od Maslenice prema Sv. Roku ti isti automobili se šalju na 10 puta goru cestu, na 10 puta nesigurniju, na 10 puta lošiju cestu u kojoj prometuju ti isti kamioni, ti isti automobili. Vrlo često se tamo događaju prometne nesreće. Ne postoji ni jedan slučaj, u EU također pušu vrlo jaki vjetrovi i preko 100km na sat tako da nigdje nitko ne zatvara autoceste. Upozoravaju naravno da treba usporit, prilagodit vožnju, pa čak možda i 20 na sat ili 40. Ali tjerati sa glavne prometnice, sa autoceste koja je najsigurnija u svakom pogledu i koja se najbolje održava, trebala bi se najbolje održavati tjerati putnike na sporednu cestu koja je daleko lošija, koja nije čak ni normalna za prometovanje ja se mogu s vama složiti. Činjenica da nisam prometni stručnjak i da struka uvjetuje vjerojatno takve poteze, odnosno zatvaranje autoputa. Sigurnost je prije svega najbitnija i najpotrebnija. Jedan Jedan ljudski život ukoliko strada sigurno da onda uzaludno je govoriti i o tome da li je bilo potrebno ili ne. Ali s druge strane, premještanje odnosno preusmjeravanje na ceste koje su još gore, još nekvalitetnije gdje se događaju opet prometne nesreće nije ni to rješenje. Dakle, vjerojatno bi morala struka malo poraditi i razmisliti što je najbolje rješenje u takvim slučajevima. Da li doista zatvoriti uslijed udara bure, a vi ste vjerojatno tijekom svojih putovanja s juga prema Zagrebu doživjeli puno. Da li je potrebno to zatvarati ili ne? Mislim da vrlo teško mi je odgovoriti kao čovjeku koji ipak ne bavi se, ali sigurno da treba naći neko rješenje jer vjerojatno nije ni poslati ih na još gore prometnice gdje se događa to što se događa. Hvala Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici, cijenjeni zamjeniče ministra gospodine Tonković. Ovo bi naravno mogao biti još jedan od onih sporazuma koje mi obično u Saboru vrlo benevolentno najčešće bez posebne rasprave i jednoglasno usvajamo. Ali ipak nekoliko nas je imalo potrebu nešto reći, pa onda dozvolite i meni nekoliko minuta u ime kluba HNS-a. Ovaj sporazum, dakle za svoj cilj ima razvijanje i jačanje suradnje u području cestovnog prometa tako piše u uvodnom obrazloženju, iako da si ne bi jedni drugima lagali, zapravo se suradnja svodi na prekograničnu naplatu novčanih kazni. Međutim, i gospodin Tonković i gospodin Milas su spomenuli o kojim prekršajima se ovdje radi i tu se zaista radi o najtežim prekršajima koji u svim statistikama prometnih nesreća se navode kao najčešći uzroci upravo onih prometnih nesreća koje za posljedicu imaju ranjavanje ili na žalost smrt I dodatno se zakon, dakle odnosi i na onaj dio nesuradnje, odnosno suradnje vlasnika korisnika ili drugih osoba u vezi sa vozilom kojim je prekršaj počinjen. Temeljni posao koji se sporazumom regulira je utvrđivanje identiteta vozača i slanje odluke u raznim varijantama. Pretpostavljam da se tu zapravo radi, dakle o tim novčanim kaznama. Međutim, ima dvije stvari koje meni, nama iz ovog sporazuma nisu u potpunosti vidljive, a to je kako se ljudi štite. Meni nije sasvim jasno kako se mi kao građani u ovim situacijama štitimo. Drugim riječima kome se žalimo? Da li se žalimo sudu zemlje u kojoj živimo? Da li se žalimo sudu zemlje u kojoj je prekršaj počinjen? Kako nacionalno sudstvo postupa s obzirom da nisu prekršaji jednako regulirani u raznim zemljama. Uopće nije definirano, nisu iste stvari uopće prekršaji u raznim zemljama, a i ako jesu na drugačiji način se tretiraju, drugačije se kažnjavaju, drugačija im se ozbiljnost pripisuje. Tako da mi se čini da neke stvari koje bi možda trebale u ovakvom jednom sporazumu biti vidljive i jasne iz njega se ne vide. I u tom smislu generalno želim upozoriti i s time ću polako završiti da budemo racionalni sa vremenom, ali želim upozoriti na jedan nama se čini dosta ozbiljan problem. Europska politika i u tom smislu Hrvatska je još u boljoj situaciji nego dobar dio europskih zemalja. Sve više si uzima jedan smjer pritiska, raznih vrsta pritisaka, na vozače i vlasnike automobila. Ono što se događa je da pod izlikom sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša, što su da se ne bismo krivo razumjeli najviše vrijednosti koje svakako treba štititi, ali pod izlikom zaštite tih vrijednosti vozačima i vlasnicima automobila se kontinuirano nameću sve stroža pravila i sve sofisticiraniji sistemi njihove provedbe. A nažalost sve to skupa najčešće završava tako da vozači plaćaju sve više raznih nameta, poreza, trošarina, cestarina, vozarina, ekoloških poreza, naknada i renti, ulazaka u gradove, izlazaka iz gradova, skupih parkiranja pa sve do kazni o kojima je ovdje danas riječ. A ono što zapravo ne znamo kuda taj novac odlazi i da li ono što je nama naplaćeno pod izlikom sigurnosti zaista odlazi u povećavanje sigurnosti, da li ono što nam je naplaćeno pod izlikom zaštite okoliša zaista odlazi u zaštitu okoliša? I meni se čini da su europski vozači zapravo postali neka vrsta krava muzara i pod krinkom uzvišenih vrijednosti sigurnosti zdravlja i zaštite okoliša se zapravo događa jedan vrlo prizeman proces neprimjetnog ali sustavnog povećanja poreznog opterećenja. Dakle da zaključim, sve ono što se odnosi na povećanje sigurnosti prometa na cestama, u tom kontekstu i ovaj prijedlog zakona, HNS će naravno podržati i podržavati. sve ono što počne u svojoj provedbi i primjeni ličiti i pretvarati se u dodatne načine potihog oporezivanja, u dodatne načine nepotrebne razmjene podataka o ljudima i njihovoj imovini i njihovom kretanju što je ovdje isto potencijalna opasnost i bilo kakvo ograničavanje sloboda ljudi HNS to neće podržavati niti u hrvatskim niti u europskim političkim okvirima. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Pa kolega Kolman zapravo ste otvorili ključna pitanja koja su doista bitna za hrvatske građane, a tiču se ovog prijedloga zakona odnosno suradnje sa državama koje su navedene u prijedlogu. Naime, doista se stječe dojam da je u konačnici riječ o tome da će hrvatski građani puniti proračun tuđih država, a da neće imati mehanizme zaštite, pravne zaštite kakve imaju u Hrvatskoj. Stječe se dojam da je doista riječ o tome. Ja želim vjerovati da je riječ ipak o sigurnosti u prometu i u poboljšanju uvjeta sigurnosti u prometu. Međutim, ovo je doista široka tema i svi oni koji putuju po raznim zemljama EU znaju koja pravila vrijede pa recimo u Njemačkoj imate dosta dionica gdje uopće nema ograničenja, gdje uopće nema ograničenja, nikakvog ograničenja. I na tim dionicama gle čuda nema toliko puno nesreća ni poginulih ljudi na tim dionicama. Dakle, postoje puno opasnije dionice i o sigurnosti u prometu treba doista voditi računa jer svake godine EU ja mislim da jedan grad srednje veličine ljudi izgubi živote. Dakle, to je doista prioritetno pitanje i treba se uskladiti ali doista treba voditi računa o onome o čemu ste vi zapravo ovdje govorili, a to je pitanje temeljnih sloboda ljudskih prava, pitanje zaštite prava. I u tom smislu evo podrška onome što ste izrekli. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Matušić ja se u velikom dijelu slažem s vama iako mi se čini u jednom dijelu da niste u pravu, iz iščitavanja ovog sporazuma moj dojam je da da se kazna uplaćuje u proračun zemlje izvršenja jel' tako, dakle zapravo ako sam ja građanin Hrvatske počinio vani prekršaj zapravo kazna ide u naš proračun. Međutim, načelno ono s čime se slažem s vama je da uvijek u ovakvim situacijama treba paziti na to da nam se pod izlikom jedne stvari, zaštite jedne vrijednosti zapravo ne dogodi ugrožavanje neke druge vrijednosti. Vi ste govorili o sigurnosti prometa, ja sam pred par godina vidio, nisam sad to provjeravao ali podatak od prije par godina je da najmanju stopu ili među najmanjim stopama smrtnosti u prometu u EU ima Velika Britanija koja vam recimo s druge strane ima dozvoljeni udio alkohola u krvi 0,8. Dakle, najveći u Europi. Koja ima među najgorim vremenskim uvjetima u EU, dakle pretpostavka bi bila. Ali svejedno ima najmanju stopu smrtnosti. To samo znači, ono što želim s time reći, je da sigurnost prometa na cestama nije samo … /Upadica: Voze naopako./… Da, voze naopako. Sigurnost prometa na cestama nije samo pitanje naplate kazni. I u tom smislu ja uvijek upozoravam da ne trebamo mi koji donosimo zakone, koji donosimo propise uvijek moramo paziti da nam se ne bi pod krinkom kao sigurnosti prometa na cestama zapravo podvalilo recimo na neki način dodatno oporezivanje ili dodatno uzimanje novca građanima kroz te raznorazne modele, a sve je pod krinkom visoke vrijednosti koja sama po sebi nije i ne može biti upitna. Evo, utoliko se slažemo. I mislim da je naš posao uostalom da na takve stvari kod donošenja zakona uvijek i pazimo. U ime Kluba zastupnika SDP-a Draženko Pandek. Izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Da se ne ponavljam puno i poštovani zamjenik ministra i uvaženi kolega Milas i ostali kolege koji su sudjelovali u raspravi su već dosta rekli o nekim detaljima ovog sporazuma. Ono što bih htio posebno istaknuti još jedanput dakle da se ovaj sporazum odnosi na suradnju kad se tiče stvarno onih najtežih prekršaja kao što je već navedeno prolazak kroz crveno svjetlo, vožnja pod utjecajem alkohola, pod utjecajem opojnih droga, vožnja u zabranjenom smjeru. Dakle, radi se o prekršajima koji stvarno ozbiljno mogu ugroziti same vozače ili druge sudionike u Dakle, ne radi se o prekršaju poput krivog parkiranja ili ostalih prekršaja koji u biti ne mogu imati tako ozbiljnu posljedicu kao ovi navedeni. Naravno ovaj tekst sporazuma se može samo prihvatiti ili odbiti, nema nikakve mogućnosti intervencija zato što se prenose dakle prekršaji koji su navedeni u članku 2.spomenute direktive. Osobno ja bih volio da tu ima, da je tu i navedeni i prekršaj obijesne vožnje koji također može prouzročiti ozbiljne posljedice u prometu. Dakle, cilj sklapanja ovog sporazuma je razvijanje, jačanje suradnje u području dakle sigurnosti cestovnog prometa. Ta suradnja usmjerena je u prvom redu na to dakle da počinitelji određenih prekršaja u cestovnom prometu ne prođu nesankcionirano, da ne prođu nekažnjeno. Kako je danas prometna povezanost ovih zemalja koje su članice sporazuma prilično dobra, to sigurno počinitelj određenog prekršaja dakle koji mogu prouzročiti vrlo teške posljedice, mogu vrlo brzo napustiti državu počinjenja u jednom danu mogu čak prijeći više država potpisnica sporazuma. I bez sklapanja ovog sporazuma, bez prihvaćanja ovog sporazuma sasvim je razumno za pretpostaviti da bi i priličan broj tih osoba dakle koje počine prometni prekršaj na zemlji i onda odu u drugu mogu ostati bez sankcije. U konačnici mislim da bi to moglo dovesti do prilično ležernog možda i olakog shvaćanja zabrane određenog ponašanja u cestovnom prometu te ovaj sporazum mislim predstavlja priličan napredak na polju prevencije. Dakle, da se ne stvara dojam da se počinjeni prekršaj npr. u Sloveniji i prođeš dakle dalje prema Istoku i misliš neću više ići godinu dana u Sloveniju i dakle ostat ću nekažnjen pa mogu malo ili potegnut ili proć kroz crveno, žuri mi se pa nikom ništa, neće mi se ništa dogoditi. Mislim ipak da se u načelu svi možemo složiti da je prevencija najvažniji cilj bilo koje penalne politike. Dakle cilj bilo koje penalne politike pa ni ovog sporazuma sigurno mislim, nalazim da nije kažnjavanje dakle represija nego upravo djelovanje preventivno na potencijalne počinitelje da znaju da ovakvim shvaćanjem prometnih propisa neće proći olako već da će i kad dođu ili se vrate s ljetovanja iz Hrvatske u svoju zemlju ili prođu kroz Hrvatsku da se neće dogoditi da tek tako kršenje prometnih propisa prođe nesankcionirano. Ovim sporazumom se omogućava postupanje prema prekršajima počinjenom u cestovnom prometu u slučajevima kad nacionalno zakonodavstvo države počinjenja prekršaja zahtjeva dakle utvrđivanje identiteta vozača i kod nas je sve učestalije evidentiranje prekršaja video nadzorom. Jasno bez omogućavanja suradnje između država na polju utvrđenja identiteta počinitelja ne bi bilo svakako moguće sankcionirati prekršaj čije počinjenje je utvrđeno takvim video nadzorom ukoliko dakle počinitelj ima prebivalište na području druge države. Dakle i velik broj takvih prekršaja bi ostao nesankcioniran. Ovim sporazumom se i olakšava i omogućuje efikasnija dostava koja će moći biti sad i neposredna bez korištenja kako sam shvatio diplomatskih kanala kako je to uobičajeno kad tijela jedne države trebaju dostavljati dokumente građanima druge države. Dakle, ovaj postupak će se učiniti efikasnijim i bržim. Zaključno rekao bih da je cilj ovog sporazuma upravo prvenstveno očito potpora politici prevencije a to možemo mišljenja sam zaključiti iz iz odredbe kojom se predviđa da novčana sredstva pribavljena izvršenjem odluke pripadaju u prvom redu dakle državi izvršenja odluke. Dakle nema opasnosti da će netko vršiti represiju nad građanima druge države i zaustavljati samo njih da bi naplatio kazne a da bi sebi u proračun pribavio sredstva koja dobiva od prekršajnih kazni. Bilo je u prijašnjim raspravama izražena bojazan upravo od takve politike dakle da se kazne propisuju radi financijskih učinaka. Mislim da ovdje to nikako nije slučaj, a milim i da kad je bilo riječ i o nametanju nameta koji se tiču zaštite okoliša i npr. nametanju nameta prilikom ulaska u gradske centre mislim da je u većini tih slučajeva kao i kad smo imali zakon ovdje u Hrvatskom saboru koji se odnosio na olakšanje obaveza odnosno politiku trošarina prema uvozu vozila. Dakle čime se htjelo olakšati uvoz vozila koje su ekološki prijateljskije prema okolišu, da je cilj povećanih nameta na ne ekološka vozila i ne ekološke načine prometa taj da se popularizira odnosno potakne građane da upravo koriste one načine prometa i ona vozila koja su, koja imaju bolje učinke na zaštitu okoliša. Nikako ne smije biti naravno politika ni na području sigurnosti prometa ni na području zaštite okoliša ni druge politike koje se tiču prometa punjenje državnog proračuna. Ali ako uzmemo ovaj primjer sankcioniranja prekršaja, jasno i u drugim politikama koje se tiču prometa bilo bi puno bolje da se djeluje afirmativno da se nekoga nagrđuje za određeno ponašanje. Jasno u području sigurnosti prometa to bi trebalo značiti da nagrađuješ ljude koji voze ispravno, bilo novčano bilo na neki drugi način, jasno ni jedna država to ne primjenjuje jer to bi jednostavno logički bilo neizdrživo. Također ni na području drugih politika koje se tiču prometa npr. da se nagrađuju ljudi koji kupuju ekološka vozila ili koji manje koriste automobile unutar gradskih središta ili tamo gdje postoji veća zagađenost zraka ili okoliša. Jasno za to država treba biti bogata, grad treba biti bogat da bi mogao na neki način nagrađivati i djelovati afirmativno prema takvim ponašanjima. Jasno, svakoj državi je lakše pa i puno razvijenijim i bogatijim državama i gradovima kao što su npr. London ili Velika Britanija ili Njemačka, da ipak djeluju penalno prema onima koji se ponašaju neracionalno ili koji ugrožavaju bilo promet, bilo okoliš. Naglašavam ako je to samo cilj skupljanje određenih fiskalnih inputa za državni proračun, to je onda promašena politika, to treba osuditi. Ali ukoliko te poluge, penalne poluge su samo instrument ka boljem ponašanju sigurnosti u prometu ili boljem ponašanju u zaštiti okoliša, onda ja mislim da su nužni i potrebni. Da ponovim, je dojam da cilj ovog sporazuma nije da se prekršajima priskrbi novčani prihod u proračun već da se upravo spriječi izbjegavanje, sankcioniranje prekršaja te sprječavanje olakog shvaćanja počinjenja prekršaja. Iz tih navedenih razloga klub SDP-a će podržati potvrđivanje ovog ugovora. **Zgrebec, Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Vrlo kratko jer me već svi upozoravaju da je petak, ali kolega Pandek je govorio o trošarinama i to je nešto o čemu smo razgovarali, dakle to je taj cijeli sklop što je zapravo sigurnost prometa na cestama. Čuli smo danas u jednom od prethodnih izlaganja da EU bilježi pad poginuli. Jedan od faktora koji bitno utječu na to je sve veća sigurnost vozila, što su novija, to su sigurnija, novije tehnologije aktivne i pasivne sigurnosti. U Hrvatskoj imamo vrlo stari u odnosu na europski prosjek vozni park upitne tehničke ispravnosti i pitanje je bi li dugoročna korist i za i za sigurnost i za sustav zdravstva i za, na kraju krajeva, zaštitu okoliša i sve one druge sustave koji u tome sudjeluju, ne bi bilo smanjivanja trošarina na nova vozila da bi se ljudi vozili u sigurnijim i kvalitetnijim autima, nego ovi jednokratni, kratkoročno planirani, zapravo prihodi od trošarina koje je pitanje srednjoročno i dugoročno imaju li oni najbolji mogući i najučinkovitiji rezultat. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Draženko Pandek. Uključite mikrofon kolega. Uključite mikrofon./ … … kad smo se dotakli pitanja trošarina koje su bile prije par mjeseci na raspravi ovdje u Saboru i ja osobno i dosta kolega se založilo, dakle sustav trošarina učini takvim da otežava kupnju vozila koja emitiraju velike količine CO2. Napominjem da su vozila koja emitiraju velike količine CO2, velika, snažna vozila s jačim motorima koja razvijaju i veće brzine i logički je da i one predstavljaju veću opasnost u prometu. Ako kupujete vozila koja imaju manju snagu, koja imaju električne motore i koja su manja kao takva, dakle te trošarine su usmjerene u biti na, dakle da spriječe ljude da kupuju npr. terence. Dakle i sigurnost vozila i sigurnost prometa nalazim se potiče uvođenju ovakvog sustava trošarina koji penalizira kupnju vozila koja emitiraju velike količine CO2.

a ne ka tome da se voze kvalitetnija vozila. Jer gledajte oslobođena su trošarina ona vozila koja su hibridna vozila, dakle ne električna vozila, koja su najskuplja, ta su vozila najskuplja na tržištu, puno su skuplja nego benzinska ili dizelska vozila. Dakle, ona su znatno skuplja. Druga stvar, kod trošarina, takav je zakon da vi ne priznajete cijenu ako recimo netko, hrvatski državljanin pođe kupiti automobil u Njemačku star godinu dana, koji je sigurno kvalitetan i odlično napravljen, Hrvatska država ne priznaje cijenu koju on tamo plati kod ovlaštenog distributera. Dakle, ne priznaje mu to nego kao obračun služi cijena koja je u Hrvatskoj. Koja je to logika? Dakle, vi platite normalno u EU, platite cijenu direktno u distributera, recimo BMW-a, Mercedesa ili Opela ili bilo koga i tu vam cijenu ne priznaje hrvatski proračun nego onu cijenu koja je na hrvatskom tržištu koja je 30% skuplja od te cijene koja je u Njemačkoj. Dakle, isključivo se ide ka tome da se uzme novac, a kakva je posljedica? Posljedica je da se kupuju manje novi automobili, pogledajte samo tržište automobila u Hrvatskoj koje samo u odnosu na prošlu godinu je palo 30-ak A u odnosu na prethodne godine da ne govorim, doveli ste do kolapsa sa takvim sustavom trošarina, doveli ste do kolapsa prodaje automobila, a samim time ste ugrozili sigurnost na cestama RH jer je točno, još je Ford rekao, najbolji auto je nov' auto. To je Ford rekao. Pogledajte prosječnu starost automobila u Hrvatskoj. Prema tome, to apsolutno je neprimjereno tvrditi da će to zapravo povećati sigurnost i da će zaštita okoliša biti bolja, to nije istina, u praksi je to sasvim drugačije. Riječ je o tome da se isključivo temeljem trošarina želi uzeti veći novac od hrvatskih građana, a samim time se guši prodaja automobila u Hrvatskoj. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Ne bih se složio s vama da je sustav trošarina koji je uveden zakonom od prije par mjeseci bio usmjeren isključivo na punjenje proračuna. Čak i prije izbora bio sam uključen u neke inicijative koje su išle ka tome da se takav zakon donese, ali u još nešto čak rigidnijem obliku. Kako sam upućen u tematiku, imao sam prilike uvjeriti se na temelju nekih izračuna da i klasični auti srednje klase, dakle sa benzinskim motorom koji uvažavaju, dakle najmodernija tehnička dostignuća na polju zaštite okoliša su značajno, dakle pojeftinili uvođenjem ovakvih trošarina. A sustav trošarina u Hrvatskoj mislim da mora biti usmjeren prema tome da ljudi kupuju ovdje aute, nove aute, da nam ne uvoze stare ili loše aute koji često kako znamo iz novina može im biti manipulirano s brojem kilometara na na brojčaniku, dakle da vozimo aute za otpad iz zemalja zapadne Europe. Ali treba napomenuti da sada ulaskom u EU da je ipak i olakšan donekle uvoz rabljenih automobila jer više nema carine, nema ni obavezne homologacije za sva ta vozila koja su već bila registrirana u EU pa i s te strane mislim da ne stoji vaš argument da je otežan uvoz čak i ovih vozila iz EU sada po novim propisima.

dvije vrsta pitanja. S jedne strane o formi u kojoj donosimo ovaj sporazum, a s druge strane pitanje vezano za provedbu. Čini mi se da se ovdje pokazuje kako je zakon o potvrđivanju sporazuma naprosto neadekvatna forma. forma. Normalnom jednom rječniku i ponašanju to bi bila ratifikacija sporazuma. Prema tome to se vidi iz ovoga iz ovoga što je gospođa potpredsjednica rekla, amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. ovdje amandmana nema. Amandmani se mogu podnositi na zakon, a ne na sporazum. S druge strane potpuno je da kažem besmisleno ili suvišno prvo i drugo čitanje onda. Međutim to postavlja jedno drugo pitanje, kako se pripremaju ovi sporazumi? Bilo bi normalno da prijedlog sporazuma prije nego što se potpiše ministar ili ne znam tko ga već potpisuje, dođe na ili u najmanji na matični saborski odbor ili na plenarnu sjednicu ako se radi o nekim složenijim ili važnijim sporazumima. Prema tome, potpuno je po mom mišljenju krivo da ovdje govorimo o zakonima, pogotovo imate čak i u samom članku 15.ovog sporazuma gdje se traži od stranaka, od zemalja da podnesu ispravku o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Prema tome to se može zvati ratifikacija, može se zvati prihvat, može se zvati odobrenje, ali ne zakon. Koliko smo mi daleko u tome otišli u toj jednoj prenormiranju odnosno želimo sve proglasiti zakonom, uzmite samo ono što se je u prošlom tjednu razgovaralo o Prijedlogu Zakona o potvrđivanju pisma suglasnosti o provedbi zakona. Drugim riječima, donosimo zakon da ćemo provesti zakon. Ta prenormiranost je birokratiziramo Sabor, ove odnose i red bi bio da se već jednom dogovorimo da ova kategorija sporazuma sporazuma ide kao ratifikacija, da ide po jednom kraćem postupku ako su svi klubovi u Saboru suglasni da se na predsjedništvu dogovore da će to ići po kratkom postupku i da naprosto štedimo vlastito vrijeme i budemo učinkovitiji. S druge pak strane kada se govori o provedbi ovog sporazuma, gledajte tu imamo niz problema o kojima na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nismo dobili odgovore kada smo o tome raspravljali. Recimo treba odrediti po ovome sporazumu nacionalno središte za kontakt. Bilo je pitanje tko će to biti, e to će ministar odrediti. Primjena ovog sporazuma kreće za tri mjeseca. Nacionalno središte za kontakt će prihvaćate sve ove zahtjeve u elektroničnom obliku, razmjene podataka o prekršajima, identifikaciji vozila, vozača itd. i obveza je da se ti podaci primaju odnosno razmjenjuju putem Sigurnog interoperabilnog elektroničkog centra. Tko je taj centar? Gdje je taj centar? Ima li taj centar certifikat o sigurnoj komunikaciji? Nismo dobili odgovor. Nadalje, osobe na koje se podaci odnose koje su učinile te prekršaje, a moramo biti svjesni da će toga biti puno više, iz godine u godinu puno veći broj, po ovom sporazumu imaju pravo pristupa svim tim podacima radi ispravljanja, brisanja, blokiranja itd. Pitanje je bilo, dobro kome se osoba može obratiti? Znate koji odgovor, e pa postoji Zakon o pravu na pristup informacijama pa se možete tamo obratiti. Drugim riječima, odem u Austriju, načinim prekršaj, vratim se za 7 dana u Austriju onda će me oni, ja sam ovdje podmirio te dugove a tamo će me kačiti, a onda ću se ja pozvati na pravo na pristup informacijama pa ću onda to dobiti za ne znam 15 dana ili kada. Da ne govorimo o tome da nije napravljena procjena koja je to količina podataka, koji su potrebni kapaciteti, koja će to biti cijena koštanja, pa čak ovdje nema ni one formulacije koja obično ide sa time e neće biti dodatnih troškova za proračun ili ne znam šta. zato što ljudi u ministarstvima ili policiji rade svoj posao, imaju ga preko glave, a ovo će biti još jedan dodatni posao, a ne postoje uopće projekcija koliki će taj posao biti, koliko ljudi treba raditi, koliko će to koštati, kakva su im sredstva itd. Prema tome to su sve pitanja koja kada bi promijenili pristup tome, promijenili logiku kada bi se prije potpisivanja radile sve te pripreme i procjene onda bismo bili daleko efikasniji i učinkovitiji, a ovako ćemo donijeti jedan zakon koji će naprosto se izgubiti u masi drugih zakona i onda ćemo se žaliti da smo birokratizirani, neučinkoviti i ne znam tko će nam sve biti kriv. Tako da po mom mišljenju moj je prijedlog da se promijeni ova praksa donošenja Zakona o sporazumima jer to je ratifikacija, ratifikacija I s druge strane da bi oni, da bi Parlament mogao sudjelovati i participirati u tome na pravi način potrebno je da i prije nego što se potpisuju da dođu na na razmatranje u najmanju ruku na matične odbore, ako ne i na plenarnu sjednicu, te da se sve ove, da se ne prihvaćaju ovi sporazumi ako nemaju elaborate i odgovore na ove implikacije koje oni sa sobom nose. Evo Frano (HDZ)** Zahvaljujem kolega Tuđman. Mislim iz vašeg izlaganja se da lako zaključiti da zapravo u ratifikaciju ili potvrđivanje ovog sporazuma ulazimo nepripremljeni, očigledno nepripremljeni. Srljamo u jedan međunarodni sporazum koji će imati sasvim sigurno i financijskih posljedica kako za hrvatske građane, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu doista mene zanima recimo da li su Austrijanci, njihov Parlament sudjelovao u pripremi teksta ovog sporazuma. U svakom slučaj točno ste primijetili da apsolutno možemo samo reći da je riječ o ratifikaciji, nikako o zakonu jer na njega ne možemo, instrumenti koji nam inače stoje na raspolaganju kod donošenja zakona kao što je amandman i ostale stvari. Dakle, ne možemo uopće primijeniti u ovom slučaju, nije čak ni točan naziv točke. Ali još ću se jednom vratiti ja na sigurnost o kojoj sam govorio, sigurnost prometa i preusmjeravanje prometa sa autoceste A1 na promet državnom cestom prema Gračacu. Nije to moje razmišljanje, odnosno nije samo moje razmišljanje. Slušao sam i profesora Marušića sa Prometnog fakulteta u Splitu, koji se apsolutno negativno izrazio po pitanju preusmjeravanja tog prometa sa autoceste, pogotovo osobnih automobila. Dakle, osobni automobili nema nikakvog razloga da ne nastave prometovati po A1 kad je i najjača bura, kad su najjači udari bure. takvi udari vjetra se događaju na svim prometnicama, na svim autocestama u Europi i ne zatvaraju. U Austriji, u Austriji imate takve udare vjetrova kroz klance da je to jednostavno znatno jače nego što je to recimo nalet bure na A1 ispod Sv. Roka. Dakle, treba doista razmisliti, treba vidjeti na koji način zapravo poboljšati sigurnost u prometu. Kad se to napravi onda će se poboljšati sigurnost zato što osobni automobil neće ići na lošiju cestu, nego će i dalje prometovati boljom cestom. Hvala gospođo potpredsjednice. Što se tiče ovoga prvoga dijela kakvi su odnosi, koji način su druge zemlje prihvatile ovaj Sporazum i u kojoj formi odgovor je ne znam jer takvu informaciju nismo dobili. Ali za pretpostavit je s obzirom da u sporazumu piše da se treba dati ispravu o ratifikaciji i prihvatu ili suglasnosti, za pretpostavit je da ne očekuje se zakon i zakonska forma. S druge pak strane vezano za ovo što je u vezi ovoga vezi ovoga zakona ono što je na neki način dobro jeste da će to naplaćivati zemlja ne u kojoj se počinio prekršaj nego gdje je ovo prebivalište vozača ili onoga tko je počinio prekršaj. Ali tu ima jedan problem koji mislim da nije bilo riječi, a koje bi trebalo razmotriti što ako nastane utrka u naplaćivanju prekršaja. Jer za pretpostavit je da će Hrvatska kao turistička zemlja preko ljeta imati, u sezoni imati veliki broj stranaca i onda će još tu svoju financijsku bilancu pokušati kompenzirati sa onim prekršajima koje će hrvatski vozači činiti vani. Tako da tu ima niz stvari o kojima treba voditi računa, a naprosto ulazimo u nešto a da ne znamo kakve su posljedice i sa kojim ishodima. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.